Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.) Уважаеми народни представители, на основание 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в Програмата за работа на Народното събрание следната допълнителна точка: Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. Вносител е Министерският съвет на 2 януари 2020 г., приет на първо гласуване на 31 януари 2020 г., като предлагам да стане точка първа за утрешното пленарно заседание – 28 февруари 2020 г., а предвиденият за заседанието парламентарен контрол да започне след приключване на законодателната част на Програмата за заседанието. Моля, режим на гласуване.

Съобщение: Уважаеми народни представители, във връзка с предстоящия национален празник Трети март, вторник, Ви информирам, че народните представители и парламентарните групи могат да правят своите предложения за работната програма на Народното събрание за седмицата

Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, на 21 февруари 2020 г.; Александър Ненков и група народни представители на 24 февруари 2020 г. Господин Иванов, заповядайте за процедура.

Уважаеми господин Министър-председател, уважаеми министри! Правя процедура за пряко излъчване по БНТ 2 и БНР на настоящата точка. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Иванов. Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

госпожи и господа министри! Правя процедура за допуск в залата на члена на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ професор Олег Асенов и на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски, с цел

Както прецените, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър-председател, уважаеми колеги народни представители! Тъй като официално отговорният човек за въвеждането и реализацията на тол системата, определена от господин Борисов, се казва господин Нанков, аз предлагам към предложените представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ да бъде добавен и господин Нанков и да бъде поканен тук в залата, тъй като вероятно

затова няма да подложа на гласуване Вашата процедура. Започваме с процедурата по изслушването на министър председателя. Давам думата на парламентарната група на БСП в рамките на пет минути да развие предложението за изслушване. Заповядайте,

той да бъде поканен в Народното събрание. Това е нашето искане. Аз не мисля, че правим нещо незаконно или нарушаваме кой знае как Правилника, независимо че Правилникът постоянно бива нарушаван. Така че поддържаме процедурата на господин Свиленски. Ако искахте господин Нанков да е тук, защо поканихме господин премиера, след като Вие твърдите, че господин Нанков е най-компетентният в тази тема? Аз не мога да разбера.

Госпожо Председател, господин Министър-председател, дами и господа министри и колеги! Както знаете, всички парламентарно представени партии одобрихме въвеждането на тол системата. Имахме шанс България да направи нещо модерно за бъдещето с поне три цели – държавата да получи повече приходи в бюджета, транспортният бранш – яснота, конкретност, улеснение в своя бизнес, а хората – по-качествени пътища, за да пътуват спокойно. Какво обаче се получи от тези добри намерения? Хаос, напрежение и протести. Три пъти стартирате системата, три пъти – провал! Държавата се отказа от въвеждането, използването и контрола и ги прехвърли на частни фирми, но по този начин се отказа и от основната цел – повече приходи в бюджета. бюджета. Частните фирми, които ще се занимават с това, ще получат 32 млн. лв., които можеха да влязат в държавния бюджет, още повече че транспортната инфраструктура е стратегически обект за националната сигурност и е много важно държавата да има контрола върху него. Още по-лошо – частни оператори ще държат в ръцете си цялата информация за транспортното движение на стоки, на хора и на услуги в България. Как ще я използват? Можем да гадаем. На второ място, транспортните фирми, които трябваше да облекчим. Знаете, че те са перманентно в протестна готовност и министър-председателят перманентно ги вика, за да ги залъгва, но те са в пълна неяснота какво ги чака от 1 март бордови устройства, които уж трябваше да вземат под наем, но всъщност още ги няма; GPS-и, които не вършели работа, защото една фирма, която трябва да спечели от това, трябва да бъде уредена по някакъв начин; допълнителни плащания и услуги, които ще трябва да заявяват, но и те не знаят какви. Хаосът е пълен.

Малките населени места около Пловдив, Русе и други големи градове също да плащат за 200 метра отсечка, за да пътуват до общинския център. Общините прехвърляте им отговорности, без те да имат финанси в бюджета си, за да изпълнят тези свои задължения. Изводът: няма нито един печеливш от тази реформа освен фирмите, които ще приберат 32 млн. лв. Господин Премиер, не можете да направите нито една модерна реформа като хората – здравната се провали, административната доведе до хаос с касовите апарати, Наредба № Н-18 и така нататък. Нямам време да изреждам всички, но е факт, че нито една реформа не се прави така, както трябва. Вместо ефекта, който трябва да постигне, той е обратен. Всичките Ви реформи са допълнително натоварване с плащания от хората без срещу това да има подобряване на услугата, за която плащат, а всъщност печалбите от тези допълнително събрани пари отиват в частни джобове. Вчера казвате: „Утре ще отменя тол системата и винетките.“ Господин Борисов, за 10 години управление тотално унищожихте принципите на правовата държава и парламентаризма. Вие персонално не можете да отмените тол системата и винетките, защото това е Закон, приет от Народното събрание. Вместо да отмените това, което можете Решението на Министерския съвет за включване на пътища в обхвата. Не правите това, което е в правомощията му, а пращате глашатаи по мегданите да обявяват на хората да не изпълняват законите. Искате да отмените закон, което не е Ваше правомощие. Разбира се, Вие можете да наредите на парламентарната група на ГЕРБ какво да направят. Те вероятно това чакат днес. За „Обединените патриоти“ не съм сигурна, че вече можете да им наредите каквото и да е. Но тъй като лично поехте и този проблем, лично няколко пъти отменяхте разпоредби на закони, на подзаконови нормативни актове, лично се срещахте с превозвачи, включително и вчера и отново им обявихте как от 1 март не трябва да спазват Закона, то се налага и днес лично да носите отговорност и да обясните на българското общество какъв е този хаос и по какъв начин ще го подредите. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП Господин Премиер, заповядайте в рамките на 10 минути да направите своето изложение. Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Това, което сте ме запитали, е относно списъка на републиканските пътища, за които се събира такса и ползване на пътна инфраструктура, винетна такса и такса на база изминато разстояние. Тъй като вчера имахме междуправителствено заседание с Гърция, между другото, е хубаво да видите каква е разликата между България и Гърция в справянето с миграцията и какво се случва в Гърция в момента. Да видите какво е хаос. В България има години наред нулева миграция и сме за пример. Пуснете си да видите какво става по гръцките острови.

на Министерския съвет, с точка А 26 изваждаме от обхвата 115 км от община София и 40 км от община Варна. С другите 12 общини след днешното решение се водят преговори и по същия начин ще извадим и тях от обхвата. Що се касае за безопасни пътища, качество на пътищата, що се касае до тол системата – да, в България се въвеждат трудно нещата. Аз не си спомням нито една реформа на БСП за сто години управление.

Едно е да строиш двулентови пътища, лесно можете да ги видите още днес от това, което е останало от „Младост“ до „Тракия“ или от „Борис“ до магистрала „Люлин“. И да видите 12-лентовите пътища, които са построени. И в момента „Хемус“ се строи усилено, „Европа“ се строи усилено, ремонтират се другите,

Що се касае за отговорните лица това да се забави, ще им потърсим и им търсим ежедневна отговорност. И те ще отговорят на всички Ваши въпроси оттук нататък. На Вашето питане Ви отговарям: точка А 26 след един час ще бъде приета. Като съм казал за тол системата и винетката, аз съм имал предвид това, че днес ще отменим това решение, защото сме го готвили една седмица.

към министър-председателя. Първи ще зададат въпрос от парламентарната група на ГЕРБ. Няма да има въпрос. Заповядайте, колеги от „БСП за България“, за първия въпрос към министър-председателя.

Господин Борисов, дойде време да дойдете и Вие в тази зала и българските граждани да видят отговорния човек за реформите в България – такива, които не са се случвали повече от сто години, човека, който прави реформи и ги отменя миг преди те да стартират. Тази точка А 26, която твърдите, че днес ще отмените на заседание на Министерския съвет, трябваше да го направите точно преди година и един месец. Година и един месец Вие лъгахте българските граждани, столичани, че те няма да плащат, и преди една седмица им направихте 800 снимки – точно така, както нямаше да плащат. За да се стигне до днес, когато ще ги извадите. Една година къде бяхте, господин Борисов, да си изпълните ангажимента, поет тогава, заедно с госпожа Фандъкова? МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Понеже казвате: задавайте въпроси само по винетните такси и по тол таксите в крайна сметка, господин Борисов, Вие въвеждате една система, за съжаление, от която въобще не знаете къде искате да стигнете и какво искате да постигнете с нея. Около Вас има хора, които Ви заблуждават ежедневно с постигнатите резултати,

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Данчев!

нито едно нещо, което сме обещали, не сме си го неизпълнили. В момента, в който проблемът, за който казвате, дойде на дневен ред, в този момент сме го решили. КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Премиер. Въпрос от групата на „Движението за права и свободи“? Не виждам. От групата на „Обединени патриоти“? Няма въпрос. Парламентарната група на ВОЛЯ? Няма. От независимите? Не виждам. Преминаваме към втория кръг въпроси. От парламентарната група на ГЕРБ? Няма въпрос. Колеги от БСП, заповядайте за Вашия втори въпрос. Господин Данчев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Два дни – толкова остават до старта на тол системата, уж в пълния ѝ обем. Но отново има проблеми – превозвачите още няма как да си плащат таксите от 1 март, когато тежкотоварните автомобили, камиони и автобуси трябва да бъдат таксувани на база изминато разстояние. Всъщност тъкмо мандалото да хлопне и хаосът да настъпи, и хоп снощи изиграхте, господин Премиер, поредното танго по системата една напред, две назад и се разпоредихте стартът на толуването да бъде отложен отново с почти един месец. Оттук следва и моят въпрос: може ли в рамките на този един месец да направите така, да си поеме събирането на тол таксите и да премахнете ненужните комисионери, наречени национални доставчици на услуги? Може ли Националното тол управление да заработи като истинско държавно предприятие, което събира, обработва и контролира информацията от движението на превозните средства по пътищата на България? Националните доставчици работят на комисиона от около 7%, тоест тази сума се приспада от цената на винетките и тол таксите преди да влезе в държавния бюджет. Ако Вашето правителство искаше реална пазарна среда, работеща тол система и отчитане на сериозни приходи по пътищата дори и с новия малък обхват и по-ниски ставки, щеше да оказва контрол и държавата в лицето на АПИ сама да събира таксите. През ноември АПИ смени регламента, така че държавата да няма общо с разпространението на устройства, тоест оставихте, господин Премиер, организацията и информацията изцяло на частните оператори без нито един начин да контролирате процеса. Затова е и моят въпрос. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Данчев. Господин Премиер, заповядайте да отговорите на господин Данчев.

е цената, която и превозвачите считат, ползвайки цялата европейска практика, че е нормалната цена. И затова вчера се разбрахме в рамките на тези проценти да бъдат доставени тези устройства, които са необходими, а на автомобилите – товарни и за превоз на хора, които имат по-съвременните GPS системи, да се ползват GPS системи. През този период, докато се напасне системата, всички ще плащат, както са плащали досега. Повтарям: това е едно модерно съоръжение, сложно съоръжение, европейската практика е такава, най-евтиното в Европа. Много ми се иска и в България всичко да може да стане от първия път. Аз не си спомням нещо да е станало от първия път по никое време в моя съзнателен живот. Не виждам нищо лошо. Затова след снощната среща всички, или голямата част от превозвачите, даже съм си запазил и SMS-ите, или са ми се обадили да ми благодарят и считат, че в рамките на този период със съвместните усилия ще го свършим. По-притеснено ми е и мисля, че вчера всички институции се справиха добре с децата от Каварна, които си ги прибрахме, но по-притеснено ми е при една епидемия от коронавируса колко ще издържат системите на НОИ. Аз внимателно слушах госпожа Нинова, радвам се, че и тя много внимателно слуша какво говоря аз. Тя каза: държавата да поеме необходимото за тези хора, които ще са

Това ще е моето предложение към здравния министър. Но искам да Ви предупредя, че при една разрастваща се епидемия, а няма да се размине, това, че днес още нямаме, виждате всички съседни страни, Европа…

След това има длъжностни лица, които взимат заплати за тази работа. Ако не се справят в рамките на тези дни, ще има други санкции. Всеки е оторизиран да си свърши работата. Само да кажа, защото за мен това е важно и е хубаво да го знаете: ако нараснат на 50, 100, 200 хиляди, които да си седят вкъщи и да им се поемат болничните листове от държавата, аз това ще препоръчам,

Все пак, когато вземаме някакви решения като парламентарна република, да мислим, че и след нас управляващите ще имат нужда от средства. Само това да кажа. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)

Благодаря Ви, госпожо Председател. То редът е по реда на парламентарните групи, но както и да е. Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Това, което стана ясно днес, в което ние, между другото, не се и съмнявахме – че господин Борисов въобще не знае за какво става въпрос.

част от въпросите, които бяха зададени към Вас, а пък Вие потърсете отговорните. Седем процента комисиона – превозвачите били съгласни. Господин Борисов, тази комисиона не я плащат превозвачите. И 10 да им кажете, и 15, и 2% да им кажете, тази комисиона я плаща държавата – превозвачите няма да платят една стотинка по-малко на километър, независимо дали ще са 7, 15, 20 или 50%. Тези пари Вие, господин Борисов, ги предоставяте на частната фирма, за която говори и господин Данчев.

Господин Борисов, пак не ми отговорихте на въпроса: как интегрирахте нещо незаконно и го направихте законно? От това се интересуват и превозвачите, и българските граждани. Казахте, че днес отменяте постановлението, изваждате улици. Една година, повтарям, една година тези улици бяха в това постановление и българските граждани бяха нарушители заради Вас! Защо в договорите с превозвачите не се позволява да използват GPS тракерите? Защо условията са такива, че да може само една фирма да доставя тези GPS тракери? Това искат превозвачите, господин Борисов! Не да им давате устройства за 15 лв. и след това да се правите на много добър, като отменяте 15-те лева – те искат да си използват съществуващите GPS тракери и да не плащат нищо! Само че Вие сте създали такива условия, че от всички фирми в България, които извършват услугата GPS,

Уважаеми господин Борисов, да кажем, че тръгне системата, напаснете я два месеца след старта, камионите тръгнат, касичките тръгнат – нормалният брой нетаксувани камиони е около 10% в България в момента: 1500 минават транзитно, 150 камиона на ден ще бъдат глобявани съставени актове. Питам: какви законодателни решения сте предложили на Народното събрание – да може тези пари, тези санкции да бъдат събрани? И когато бъдат санкционирани, спрени тези камиони, има ли изградена инфраструктура, господин Борисов, на границите, където те да чакат, докато си платят глобите? Няма такова нещо. Ще Ви кажа – минава, пишат му акта, слага си го в жабката, заминава; връща се – втори акт, слага в жабката, заминава. И така – по 150 камиона на ден. Господин Борисов, проблемите са много. Разбирам, че потропвате с крак – вече Ви изнервям, трябва да свършвам (оживление в ГЕРБ), но освен да се срещате по късна доба с превозвачите, вземете се срещнете с компетентни хора. Направете така, че системата да работи, да има доверие в нея както от българските граждани, така и от превозвачите, така и от международния трафик, който минава. Всички сме за това в България час по-скоро да заработи тази система, час по-скоро да влязат пари в пътната инфраструктура, защото, повтарям, пътищата, по които Ви возят Вас, са много хубави – 12-лентови, но ако се разходите из България, пътищата са в ужасно състояние. Така че, господин Борисов, това, което мога да кажа, е: днес след Министерския съвет да вземете бързи мерки, да предложите на Народното събрание. Какво правим – Законът влиза в сила, уважаеми колеги, на 1 март? Предупредих Ви, когато го приемахме, че няма да успеем. Това е отлагане – трябваше на 28 август миналата година, провалихте се на 28 август! Трябваше на 1 март – провалихте се и на 1 март!

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Безспорно, въвеждането на тол системата в България може би е най-голямата реформа не само за настоящия мандат, но и за последните няколко десетилетия. Реформа, която е дълго чакана и която води след себе си доста въпроси и

Продължаваме с изслушването. Заповядайте. МЛАДЕН ШИШКОВ: Благодаря Ви. …изисква много експертна работа и, както всички видяхме, много сложни взаимоотношения между ръководствата на тези институции и заинтересованите в лицето на превозвачите основно. Бяха проведени множество срещи, множество консултации, дискусии, които продължават и до настоящия момент. Както знаете, ние от Политическа партия ГЕРБ безусловно подкрепяме инициативата за въвеждането на тол системата и винаги сме откликвали при необходимост от законодателни промени.

виждаме, че все още има неща, които остават неизяснени. Смятайки, че обществото и заинтересованите лица имат право на пълна информация, имат право да бъдат детайлно информирани за това как и по какъв начин ще функционира тол системата, за да не бъде внасяно допълнително напрежение и внушение от страна на някои от колегите, ние депозирахме това искане за изслушване, като, разбира се, очакваме от министъра, и нейния екип, в детайли да отговори

На 1 март системата за електронно таксуване на тежкотоварни автомобили по платената пътна мрежа започва да работи. Повече отлагане няма да има, защото всички елементи в нея са в пълна експлоатационна готовност и защото системата от 1 март може да започне своята търговска експлоатация. Към този момент е определен обхватът на 3115 км от общо 20 000 км републиканска мрежа. Останалите 17 000 ще бъдат безплатни за тежкотоварния трафик – по тях няма да се плаща и винетка по настояване на превозвачите, с които и Вие вчера сте се срещали и с които сте имали разговори – знаете техните искания. Тол системата тръгва с предложени от превозвачите покритие и тарифи. Те поеха своя ангажимент, че ако държавата не събере приходите, които е заложила в бюджета 450 млн. лв., са съгласни от 1 юни – три месеца е срокът, в който ще проследим приходите – обхватът и тарифата да бъдат променени и да бъдат завишени. Системата включва 295 стационарни контролни точки, като 100 – новоизградени, 195 – новооборудвани, и 105 – мобилни. От тях 55 са контролно правоприлагащи и 50 правоприлагащи единици. На Агенция „Митници“ са предоставени 45 работни станции за проверка на изход в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове. Извършена е интеграция със системата на МВР с цел мобилните патрули да могат да участват активно в процеса. Ползвателите на пътната мрежа ще имат три възможности за таксуване – маршрутни карти, GPS тракери, бордови устройства. Бордовите устройства се предлагат от националните доставчици на услуги, преминали през процедурата за оперативна съвместимост с електронната На този етап са две дружествата, които имат съвместимост – „Конкорд смарт инфраструктура“ и „Интелигентни трафик системи“. Досега чрез националния доставчик на услуги са осигурени на склад 30 000 бордови устройства. Вече има сключени 4500 договора, в различна фаза на дистрибуция са 8200 бордови устройства. Другият метод за таксуване, осигурен още от старта на системата, е чрез GPS проследяващи устройства, като към момента в списъка на доставчиците са 14 дружества. Приемат се още заявки, които се обработват в рамките на 10 дни. Но тъй като очакваме първоначалните начини за заплащане да бъдат с маршрутна карта, като приоритетен метод и на транзитното преминаване, Агенция „Пътна инфраструктура“ е осигурила 34 допълнителни работни места за продажба на маршрутни карти и 58 терминала за самообслужване в зоната на граничните пунктове. Транзитният бранш в страната, както и този в чужбина, е напълно информиран за направеното до момента по по въвеждането на тол системата. Няма да излъжем очакванията на хората, които ни подкрепят, въпреки този яростен отпор и опитите и на опозицията за подклаждане на напрежение. Да, вярно е, че на някои места се появиха проблеми. Вярно е, че електронният контрол върху трафика на републиканските пътища създаде напрежение. Понеже, господин Свиленски, не искам да влизам в реплики с Вас от трибуната, искам само да напомня, тъй като един от Вашите въпроси в изказването беше защо не сме освободили хората, които живеят в Столична община и пътуват до София. Искам само да Ви кажа, че този обхват на пътищата в България за заплащане на винетна такса е от 2005 г. Той не е променян от 2005 г. Ако Вие, защото Вие сте управлявали в този период, сте имали желание да освободите тези хора да пътуват от своите населени места – градове и села около София, безплатно, Вие сте имали години възможност да промените този обхват.

Затова сега по тяхно искане, с нашето администриране днес Министерският съвет ще освободи тези пътни отсечки и ще ги извади от обхвата на винетната система. Пак повтарям, от 2005 г. до настоящия момент те са били в обхвата. обхвата. Разглеждаме и останалите искания на общините – още 12. Две днес са обработени. Ще бъде променено решението на Министерския съвет – ще бъдат извадени 115 км от от пътищата на Софийска община и 40 км по искане на община Варна, като общините съответно ще поемат ангажимент да участват в поддръжката на тези пътища. Няма как да не се появят проблеми, които са породени от този електронен контрол. Това са работни проблеми и те се отстраняват на момента. Нищо необичайно няма – хората си плащаха винетки за движение по републиканската пътна мрежа и ще продължат да плащат и сега, и обхватът на мрежата е такъв, какъвто е бил 2005 Всички ние искаме да се движим по добре поддържани пътища, безопасни пътища, така че очаквам от всички да имаме консенсус по темата тол и винетка. Целта на тол системата е, както и Вие днес подчертахте, повече приходи за ремонт, за реконструкция на базата на един по-справедлив модел – който пътува повече и руши повече, да плаща повече, защото досега основната тежест по издръжката беше на леките автомобили, а не на тежкотоварните. Това е несправедливо и трябва да обърнем пирамидата. Толът не е просто сбор от камери и мобилни екипи, които трябва да ловят дребни нарушители по пътищата. Наред с всичко друго това е мощен инструмент за контрол и превенция на сивата икономика. Много скоро ние ще се убедим, че ще бъдат ограничени някои недопустими практики, като претоварването на транспортните средства. Всички виждаме коловозите по пътищата в резултат на по тежки товари от разрешените. Подобни действия водят не само до разбиване на асфалта, но застрашават и живота на хората, които пътуват по тези пътища. В този смисъл тол системата гарантира по голяма сигурност и безопасност. Добре е, че усилията ни в тази посока са подкрепени от сдруженията на превозвачите. Електронната система ще бъде свързана с Министерството на вътрешните работи и Митници. Тя ще подпомага и двете структури в контролната им дейност. Даваме си сметка, че става въпрос за сложен процес, който включва наличието на модерна електронна апаратура и софтуер, от една страна, от друга страна – присъствие на много участници. Това са държавата, превозвачите, доставчиците на GPS данни и двата национални доставчика на услуги. Нашата задача в този сложен сбор от интереси е да балансираме съществуващи центробежни сили, да се стартира нормално и да бъде въведена тол системата. В този смисъл е нормално да се получат временни смущения, на които ние реагираме веднага и те не се превръщат в трагедия. Опити за дезинформация и насаждане на паника сред населението ще има и с тол-а, както имаше и от 1 януари 2019 г. при въвеждане на винетките. Имаше два дни смущения в системата и от това беше направен страхотен проблем, страхотно говорене по медии: „Провал на системата!“ Това всъщност се оказа неистина, защото една година системата за електронната винетка работи успешно. Системата все още не работи, а вече чухме от Вас, че обявявате нейния провал. Затова моят апел е, уважаеми народни представители, нека успокоим страстите и да дадем шанс на новия модел за таксуване на тежкотоварния трафик МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Нека оставим експертите да си свършат работата, а всички ние да им осигурим нормален работен ритъм. Надявам се на синхронизирани действия както с превозвачите, така и пълна подкрепа от Вас, политиците, за да не политизираме процеса, да не търсим конфронтация по една такава важна тема, която е важна за хората в България – не за ГЕРБ, не за БСП,

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Пред прага сме на въвеждането на една напълно нова, модерна и европейска система за събиране на такси на моторни превозни средства над 3,5 тона, които преминават през републиканската ни пътна мрежа. Наистина, както нееднократно споменахме, това е една изключително мащабна реформа, която не е правена в този си обем в последните 20 – 30 години в страната ни. Наистина е един много сложен и дълъг процес, с много работа и подготовка от целия екип. Използвам случая да благодаря на целия екип за това нещо. Разбира се, при нас, както и премиерът каза, всяко едно ново нещо, което се въвежда, става трудно, така че очакваме да има трудности и в началото на въвеждането на тол системата. Аз лично съм убеден, че тя ще заработи и още в първите ѝ месеци ние ще видим и положителните резултати от нея. Госпожо Министър, въпреки голямата разяснителна кампания и в интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“, и в тази на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, също така и от екипите, които бяха сформирани за тази цел, възникват доста въпроси, на които е добре обществеността и ние самите да бъдем още веднъж добре запознати. Във връзка с това е моят въпрос и към Вас,

пред народните представители още веднъж това, за което ще Ви питам. Моят въпрос конкретно е: бихме искали да получим още един път повече информация и разяснение относно комисионата от 7%

По този начин не се ли отклонява един ресурс, който може би е по-добре да отива… Имаше отправен въпрос и към него. Той е член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! За мен е удоволствие кратко да дам разяснение по тези въпроси. Аз не съм политик. Занимавам се с компютри и математика и работя само с факти. По отношение на фактите, в общите условия съвсем ясно е изписано какви дейности извършват националните доставчици, а те са свързани с предоставяне на услуги за електронно таксуване. В модела на нашата тол система, и не само на нашата, в модела на по-голямата част от тол системите на такива държави като Белгия и Германия такъв играч в бизнес модела има. Неговата задача каква е? Да събере геокоординатите на пътното превозно средство; да ги идентифицира на картата за кой пътен сегмент са; да добави към пътното превозно средство всички реквизити, така че ние да получим един готов пакет данни, който да тарифираме; да управлява договора; да събира парите от потребителя на пътя; да гарантира събирането на тези средства през държавата със съответни банкови гаранции и да осигури цялостния процес преди лицето, събиращо пътни такси. Това е описано в общите условия и те са публично достъпни. Това е всъщност задачата на тези доставчици. Тези доставчици не са българско явление, те съществуват на практика във всяка тол система. По отношение на другите въпроси, които…

всички рамки, които в момента са в тол системата – 100 нови и 195 съществуващи, са с абсолютно изрядни и законосъобразни строителни книжа. Ние използваме тези рамки за правоприлагане. Няма как един незаконен обект

Аз не мога да преценя верни ли са, неверни ли са. Моля, уважавайте човека, който говори от трибуната. ОЛЕГ АСЕНОВ: Последно отговарям на въпроса за GPS тракерите, защото той е много важен. В списъка, който АПИ поддържа, понеже се твърди, че има монопол и само един може да ги предлага, има 14 фирми. В теста, който беше направен в процедурата за оперативна съвместимост, участваха пет фирми с тракери. Те са абсолютно готови да започнат да декларират от утре, и това

където имаме възможност да вземем отношение. Сега колегите го питат едно, той отговаря друго. Тези 805 снимки е по информация на АПИ, господин Асенов. Не е по информация нито на БСП, нито на някой гражданин. По информация на АПИ!

Първи въпрос от парламентарната група на „БСП за България“ – заповядайте, господин Генов. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Госпожо Аврамова, докато Ви слушах, някак си започнах започнах да се рея в Страната на чудесата, едва ли не всичко с тази система е по мед и масло, едва ли не лошото БСП е виновно, че 2005 г. не е променило постановлението. Да Ви напомня, ако не знаете, с това постановление беше регламентирана и вкарана в ред вкарана в ред цялата система на пътищата от 2005 г. И ако на някой му пречи, Вие управлявате толкова години, можехте с друго постановление да измените обхвата, да регулирате отношенията между общини и държава, където претенциите по тези пътища не са от вчера. Вие като че ли ги разбрахте онзи ден! И това със Столична община пък си е тържествено – премиерът, тогава през месец януари, спомням си – 2 януари 2019 г., с госпожа Фандъкова поеха ангажимент този проблем да бъде изчистен. Но, уви! А сега тук се говори: „Вчера видяхме проблема, днес ще го изчистваме.“ Ами това звучи изключително несериозно. И още да обвинявате опозицията – ние сме разпространявали дезинформация. Каква е дезинформацията? Защо не посмяхте Вие с господин Асенов, който беше подложен вчера на изтезания от превозвачите в 14,30 ч. следобед и му бяха поставени много проблеми, да беше дошъл някой от Вас да понесе, да сподели с него гнева на превозвачите, но никой не посмя, никой не посмя! Понеже, госпожо Аврамова,

юли месец беше май, когато гледахме Закона, че по-сериозно щеше да бъде да напишете, че ще влезе в сила тол системата на 1 април. Горе-долу го добутахме до тази дата – дали ще е 27-ми, дали ще е

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Генов, уважаеми дами и господа народни представители! Аз съм прагматичен човек и никога не бих си позволила да заблудя Вас, най-вече Вас – народните представители, както и всички в държавата, когато изнасям информация, свързана с такава сериозна и сложна система, каквато е тол системата в България. Вие се опитвате да изкривявате факти и данни, ние се опитваме да обясняваме как стоят нещата и този процес върви вече доста време. Време е да спрете и Вие, и ние, за да не си губим взаимно времето. Време е според мен да се хванем, както преди малко казах, да има консенсус по тази тема. Вие вчера сте присъствали на срещата, на която превозвачите са си казали проблемите, снощи имаше среща и с премиера тези проблеми бяха решени. Когато поемаме ангажименти, ние тези ангажименти ги изпълняваме. Съжалявам, че Вие вчера, защитавайки тол системата, както неведнъж го обявихте, не бяхте в подкрепа на професор Асенов, защото той е държавен служител, който се е нагърбил с тази нелека задача – да въведе една сложна реформа в България. Съжалявам, че не сте били в негова подкрепа, за да успокоите страстите. Аз лично нямаше как да отида, защото бях в командировка.

ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: …уважаема госпожо Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Госпожо Председател, процедурата, по която се провежда настоящото изслушване, не включва внушения от страна на отговарящите на питанията на народните представители. Госпожа Аврамова преди малко си позволи да направи внушение, че БСП създава хаос, че БСП едва ли не настройва превозвачите срещу господин Асенов…

атаката беше срещу господин Асенов и всички питаха къде е господин Нанков и госпожа Аврамова, а не са питали къде са БСП. БСП бяхме там, за да чуем от първо лице проблемите на превозвачите. Така че, спирайте, госпожо Председател, изказванията, когато те внушават не само откровени неистини, а откровено целят да манипулират по един некоректен начин зрителите и слушателите на днешния ни дебат. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания Господин Али, заповядайте да развиете своя въпрос. Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Министър, мисля, че си спомняте, че още на 26 юли 2018 г., когато обсъждахме на първо четене Закона за пътищата, нашата парламентарна група от „Движението за права и свободи“ предложи 20% от таксуваните тол тол превозвачи да бъдат отделени за общински пътища – за тези пътища, които републиканската пътна мрежа преминава през границите на общините и се оказва, че през тези населени места не може да се влагат парични средства, които да поддържат точно тези пътища, и е връзка между републиканската пътна мрежа и общинската пътна мрежа. Ние на 3 септември 2018 г. внесохме предложение между първо и второ четене за изграждането, реконструкцията, ремонта и поддържането на общинските пътища да се предоставят ежегодно не по-малко от 20 на сто от приходите от такси по чл. 10 – механизмът за разпределението да бъде по общини, както е определено от Закона за държавния бюджет за съответната година. Защо искам да Ви спомена и да Ви задам този въпрос? Причината е, че се оказахме прави от „Движението за права и свободи“, когато знаехме, че този момент ще дойде и тези пътни инфраструктури, които са включени в тол системата имайки предвид, че Варна и София не са само общините в Република България, има и такива по-малки населени места в България, ние да можем да рехабилитираме тези пътни инфраструктури, които… ПРЕДСЕДАТЕЛ републиканската пътна мрежа. Оказахме се прави и Вие виждате сега, че общини, за които в момента отменяте определени пътища, които чрез ПМС са зададени да бъдат таксувани от страна

пътищата в България са от първа до четвърта категория, плюс автомагистралите. Четвърта категория пътища се поддържат от българските общини, а Агенция „Пътна инфраструктура“ поддържа държавните пътища, автомагистрали, плюс от първи до трети клас пътища. Средствата, които Агенция „Пътна инфраструктура“ получава от винетната система до настоящия момент, и тези, които сме заложили в бюджета и се надяваме да бъдат реализирани от тол такси, са недостатъчни за издръжката на републиканската пътна мрежа. Всички Вие в залата всеки петък ми задавате въпроси за републикански пътища, които са в лошо техническо състояние.

така че недостигът и за държавните пътища към настоящия момент е в големи размери. Трябва да се търсят възможности за по-големи приходи, които да могат при възможност или удовлетворяване на нуждите за републиканските пътища, да може Министерството на финансите да заделя такива средства, каквито са необходими за българските общини. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Господин Иванов от групата на „Обединени патриоти“ – заповядайте.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

Тя ще е главен помощник на държавата в борбата със сивия сектор – нещо, за което и сдруженията на превозвачите, и ние заявяваме подкрепа. Чрез вградени електронни кантари системата ще засича претоварените камиони, защото претоварените ТИР-ове, освен че са много опасни за останалите участници в движението, но и те образуват дълбоки коловози в асфалта, което води до повишена опасност и последствия за големи разходи за ремонт, които плащаме всички ние чрез данъците си. Имаме ли гаранции примерно, че един турски или друг ТИР, нарушил правилата, ще бъде санкциониран своевременно?

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Иванов, да, както и Вие отбелязахте, ползите от от въвеждането на тази електронна система няма да бъдат само в събирането на повече средства и по-добър контрол. Те ще бъдат и относно измерване на тежестта на пътните превозни средства чрез така наречените електронни кантари, като тази допълнителна полза за този мониторинг на трафика и за предоставяне на данни от стационарните и мобилните точки към Агенция „Митници“, към МВР – „Пътна полиция“, към НАП ще бъде една от допълнителните ползи. Технологията за правоприлагане при пътно таксуване

като за целите на съвместното правоприлагане от Агенция „Митници“ са предоставили 45 работни станции за проверка на изход на граничните контролни пропускателни пунктове и е извършена допълнителна интеграция към модул за проверка. Проведена е такава интеграция с възможност за правоприлагане на мобилните патрули на МВР. Регулаторната рамка за този процес на 21 февруари е публикувана за обществено обсъждане. Инструкцията за обмена на данни между отделните ведомства, ведомства, условията и редът за достъп до тези информационни системи за целите на осъществяване на контрола, установяване и санкциониране на нарушенията, свързани със събиране на пътни такси между Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“, ще бъде факт и тези ведомства ще обменят и ще ползват тази информация. На пътната настилка са разположени 100 броя сензори за измерване на масата на пътните превозни средства, като само ще отбележа, че

именно заради възможността да се злоупотребява, да се заобикалят тези пътни отсечки и да се минава по други категории пътища, което би било проблем за цялата система и за пътните настилки. С Агенция „Митници“ имаме договореност на излизане от

заповядайте, господин Христов. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, във връзка с редица проведени разговори от парламентарната група на ВОЛЯ с различни доброволчески организации – като например Планинска спасителна служба, и постъпките, които знам, че са направени към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, бих искал да Ви попитам: обсъждано ли е Вашето министерство и Вие като министър имате ли нагласата за проблема, който е предложен за обсъждане, а именно въвеждане на облекчение за членовете на такива доброволчески организации, като например едно подобно облекчение може да бъде освобождаването от задължително плащане на винетна такса на собствениците на автомобили, които са доброволци, и на автомобилите, които са собственост на тези доброволчески организации – в конкретния случай Планинска спасителна служба? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Христов. Госпожо Министър, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Христов! Със Закона са освободени няколко ведомства в България, в това число „Бърза помощ“ и други специализирани автомобили на ведомства. Имаме още искания както от Министерството на правосъдието –специализираните автомобили на Службата за изпълнение на наказанията, така и на други специализирани служби. В процес на разговори сме и с Министерството на финансите, които имат отрицателно становище да бъдат освобождавани всички тези институции в България със специален режим на движение. По тази причина не бих могла към настоящия момент да дам отговор дали тези автомобили на доброволчески формирования, които всъщност се ползват вероятно и като лични автомобили, в останалото време извън акциите, които се провеждат за спасителни акции. Така че аз не бих могла да дам окончателен отговор дали Агенцията и Министерството на финансите ще удовлетворят една такава стъпка. Но определено и становището на Министерството на финансите е всички ведомства, с изключение може би на „Бърза помощ“ и на Пожарната да поемат своите сметки, така че да си заплащат винетна такса. Само за Ваша информация ще кажа, че от всички освободени

предоставя към Министерството на труда и социалната политика на хора с увреждания. Така че 27 милиона липсват в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за поддържане на пътищата от системата на освобождаване. Предстои дебат по тази тема и след него

в експлоатация, става ясно, че ще бъдат осигурени три възможности за таксуване – чрез маршрутни карти, чрез GPS тракери и бордови устройства. В началото очаквате приоритет да бъдат маршрутните карти, поетапно ще започне използването и на останалите възможности. Това обаче е свързано със създаване на оптимална организация на граничните контролни пунктове, където знаем, че освен закупуването на маршрутни карти, има и редица други процедури, свързани с приемането на входно-изходните зони. Уверени ли сте, че сте предвидили всичко, направена ли е стиковка с останалите ведомства в зоната, за да не създават затруднения,

уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Цветков, три са възможните начини за пътуване по републиканската пътна мрежа на пътно превозно средство над 3,5 тона, с които могат да бъдат заплащани таксите за изминато разстояние. Единият от тях са така наречените маршрутни карти. Всеки, който влезе в сайта на тол управлението, може да направи виртуален с възможност да види как се закупува маршрутна карта. Уверявам Ви, че това е един много лесен начин, в който избираш маршрут – примерно от София до Видин, можеш да зададеш контролни точки четири на брой, така че да конкретизираш маршрута. Като въведете вида на превозното средство се показва. Там може да видите това, което трябва да заплати съответният ползвател на републиканската пътна мрежа. Много лесен начин. Вторият начин за заплащане е с GPS тракери. Голяма част от тежкотоварните автомобили в България имат GPS тракери – около половината, поне така ни уверяват превозвачите – съществуващи GPS тракери. Просто предстои да сключат договори доставчиците на тези тракери, доставчици на декларирани данни с националните доставчици на услуги. Предполагам, че това ще стане в близките няколко дни. третият начин е с така наречените бордови устройства, които се предоставят от националните доставчици на услуги. След вчерашния разговор с премиера той пое ангажимент и ни възложи да проведем разговори с националните доставчици на услуги и да ги убедим ползването на тези GPS тракери, бордови устройства да бъде безплатно за превозвачите, а тяхната поддръжка и всички разходи, които са свързани с работата на тези устройства, да бъдат поети от националните доставчици на услуги в рамките на комисионата, която те получават за извършване на услугата. След разговора

голяма част от тях, които ползват GPS тракери, казаха, че ако има договори до пет дни, това са около 100 хиляди пътни превозни средства, те всички ще бъдат. Там не е необходимо нищо друго, освен да има договор между доставчика на декларирани данни и националния доставчик на услуги. Така че за около пет дни всички биха могли да преминат към тази система с отчитане през GPS тракерите. Бордовите устройства изискват малко повече време, защото трябва да сключат договор всеки един собственик на превозно средство с националния доставчик на услуги и да му бъде изпратено чрез куриер. Самото устройство не изисква никакво обучение, а просто се слага в автомобила. Както и в други държави – например в Чехия, разчитаме в началото, че всички ще положат усилия да пътуват с маршрутни карти – както транзитният трафик, докато се оборудват, така и българските превозвачи да положат малко повече усилия, така както ние направихме сериозни отстъпки и в обхват, и в тарифата за тол таксуването, както сега им беше обещано и това трябва да стане факт, да получават GPS тракери и бордови устройства без никакво заплащане, така и те да бъдат коректни да ни подпомогнат в този процес и да пътуват тези първоначални дни от въвеждането на системата с маршрутни карти. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Министър. БСП се отказаха от втория въпрос в предния кръг. „Движението за права и свободи“ – заповядайте, господин Али, за втори въпрос. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър! При обсъждането на държавния бюджет за 2020 г. ние предложихме увеличение на капиталовите разходи към българските общини от около 50 на 120 млн. лв. точно за поддържане най-вече на пътната инфраструктура, като имахме предвид, че това предложение, което е и Вашият отговор при първия въпрос, както и Вие ми отговорихте, е да могат общините чрез държавния бюджет да имат повече средства за капиталови разходи, но това въпреки всичко не се прие от Народното събрание. Тук в последните дни говорим за тол такси, за система и се оказва, че само от винетните системи – от винетки, в държавния бюджет влизат на година над 300 млн. лв. Почти наравно с тези компании, които ще плащат чрез своите превозни

120 милиона бяха нищо за българските общини в Република България в сравнение с това, което очакваме – близо над 50% от винетните такси се ползват от всички български граждани и, разбира се, от винетните такси, които ползват с леките автомобили. Въпросът ми към Вас е: тогава защо не приехте

на поне 100 милиона, това не се прие и в същото време се оказа, че в момента ние говорим за по-малко от предварително предвидените в тол таксата от милиард и двеста милиона, мисля, че беше, в първоначалния сценарий, който беше направен. Въпросът ми към Вас е: имате ли готовност да подкрепите общински пътища, които се нуждаят от спешна рехабилитация, която ще повлияе на системата от

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Али,

средствата, които им се предоставят от държавния бюджет за ремонт на пътища. Аз също съм работила в българска община и знам колко трудно общините успяват да поддържат четвъртокласната пътна мрежа. Сега вече от позицията, на която съм, разбирам колко е трудно на Агенция „Пътна инфраструктура“ да поддържа републиканската пътна мрежа. Знаете, че тези средства, които досега се събираха, бяха над 300 млн. лв., както и Вие споменахте. Сега очакваме по-голям приход. Държавните пътища са по-трудни за поддръжка, защото те са друг клас, имат повече ленти за движение, автомагистрали, първи, втори и трети клас пътища. Отстъпките, които направихме на българските превозвачи, за да бъдат те лоялен партньор и да стартираме успешно системата, все пак тя да тръгне и да заработи в България,

Вие знаете, че структурата на пътищата в България е такава, че втори клас пътища са едни от основните пътни отсечки в страната, като прохода Петрохан“, който в момента е изваден и няма да се заплаща нищо за от Оряхово до Враца, който е втори клас. Там минават пътните превозни средства от ферибота – и там няма да се заплаща нито винетка, нито тол такса от тежкотоварния трафик, Прохода на Републиката и за още много, много други пътища. В област Смолян например няма нито един първокласен път. В област Смолян всички тежкотоварни превозни средства ще пътуват абсолютно безплатно. страхотни, големи, огромни отстъпки са единствено с цел да въведем системата в България и постепенно да увеличаваме обхвата и тарифата, така че да имаме повече приходи. Аз подкрепям тази Ваша идея. Знам, че българските общини имат нужда от тези средства за четвъртокласните пътища, но това все пак е решение на Министерство на финансите, на министъра на финансите спрямо бюджета на държавата и приходите в този бюджет.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! Тол системата действително е един от основните инструменти, на който разчитаме за обновяване на наши пътища и за изграждането на нови такива. Тя бе извикана на сцената, така да се каже, и поради една крещяща несправедливост, свързана с винетната система – това, че огромният транзитен трафик през България нанасяше повече вреди на пътната мрежа, отколкото на практика даваше приход за нея. Във фокуса на нашето намерение винаги е било преди всичко облагането на транзитния трафик, като, разбира се, зачитайки европейските правила, ние правим правилата еднакви за всички. Има множество страни обаче, в които държавата осигурява определени преференции за местния транспортен бизнес. Знае се примерно, че в Германия се дотира закупуването на нови камиони от събраните тол такси. Това

ежедневно ползване в рамките на един месец, в следващия да има някаква отстъпка от цената. Въпросът ми е: мисли ли се, разбира се в рамките на европейските правила и възможности, по варианти, които да облекчат българския бизнес, да го подпомогнат по някакъв начин? Става дума за превозваческия, транспортния бизнес, разбира се. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов. Имате думата за отговор, госпожо Министър. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Веселинов, да – има такава практика в Европа и тя не е в различната такса. Превозвачите имаха и предложения да има различни такси за транзитния трафик и за българския превозвач. Няма как да има дискриминация. Относно размера на тол таксата, тя трябва да бъде еднаква както за външния превозвач, който преминава транзитно през България, така и за българските превозвачи. Има такива практики, които облекчават през данъците на съответните превозвачи – дават се отстъпки при облагане с данъци накрая на годината.

месец юни ние ще оценим, че тези такси и този обхват са ниски и при повишение на таксите, знаете, че ние бяхме предложили съвсем различни такси, при високи такси бихме могли да предложим на министъра на финансите да се помисли по такава гъвкава политика, която да дава възможност на българския превозвач да се развива и да го подпомага индиректно чрез данъците, при данъчното облагане в края на годината, но за това бихме могли да помислим при друг размер на таксите.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Госпожо Министър, тъй като днес имахме възможността да направим в куп две изслушвания, първо, ще взема отношение по първото и ще се обърна към колегите от ляво. Без да искам да се заяждам, съвсем добронамерено, но поведението на колегите от Левицата е, меко казано, лицемерно. Както има една приказка: много искахме да въведем тол системата, ама нямахме желание. Доказателството за това са, като се върнем назад във времето, всичките гласувания по законопроекти, които е трябвало да регламентират начина на въвеждане на този нов вид електронна система. Колегите отляво винаги са били „против“, въпреки че са заявявали публично, че са за „за“, в крайна сметка, чрез своето гласуване винаги са били против, което говори за едно, меко казано, лицемерно поведение. Искането за изслушване на премиера в общи линии показа, че идеята на колегите отляво не е била да осведомим гражданите или превозвачите за това какъв е напредъкът, как буквално часове преди въвеждането на електронната система държавата се е подготвила за това, какви са преговорите, които са се водели с ползвателите на тази мрежа, а по-скоро идеята на изслушването на премиера беше с цел да се правят някакви политически нюанси, да се създава някакво напрежение, което е абсолютно излишно на този етап. Що се касае до това, което и госпожа Аврамова многократно имаше възможността и в комисии, и в парламента да ни увери, аз искам да поздравя правителството, искам да поздравя колегите от парламента, които винаги са подкрепяли въвеждането на тази електронна система. Искам да ги поздравя, защото безспорно през последните няколко години се извършиха много важни стъпки към довършването на тази реформа. Да, сигурно тя ще има своите трудности в началото си; да, вероятно никой не иска да плаща и това е разбираемо, но в крайна сметка нашата задача и целта на правителството е да намери този необходим баланс. Нека да си дадем сметка, че когато искаме, като като гледаме западния модел, да ползваме хубава инфраструктура, и не само заради самата инфраструктура, а за да може и икономиката да надраства това, което е в момента, без такава качествена инфраструктура няма как да говорим за развитие на икономиката, няма как да говорим и за безопасност на пътищата, а това е тема номер 1, може би е една от най-важните теми през последните години. Затова искам да поздравя правителството. Аз съм сигурен, а и никой не вярва, че от 1 март всичко ще бъде прекрасно, ще ходим по цветя и рози. Вие си спомнете, че само преди няколко месеца, когато електронната винетка беше въведена, първите два-три дни имаше проблеми, технически проблеми, но в крайна сметка сега всеки един ползвател на тази мрежа е доволен от това, което има като продукт. Само с едно натискане на телефона Вие можете да си купите електронна винетка и няма нужда някъде да ходите, няма нужда да си лепите по стъклата стикери. По същия начин ще бъде и тол системата.

не е, за да я ползва ГЕРБ, не е, за да я ползва някой министър, тя в дългосрочен план ще даде своите добри резултати, заради което аз до голяма степен се гордея и с това, че през последните няколко години, макар всички трудности, които сме имали, сме на прага на стартирането на тази електронна система, която, вярвам, че ще бъде една от най-модерните в Европа. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков. За отношение – господин Иванов, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! С интерес слушахме тук и дебатите, които се проведоха по изслушването на господин Борисов, и по това, което тук ни изложи госпожа Аврамова. Господин Ненков също говори, но, за съжаление, мисля, че обърка страните. БСП е винаги била за създаването на тол системата, но на тази тол система, която ще донесе тези приходи, които да направят качествените пътища. БСП винаги е била против всичко това, което днес се изговори тук – за това ощетяване на българските превозвачи, за това непрозрачно изграждане на самата тол система. Така и не разбрахме в крайна сметка: стълбовете законни ли са, как ги узакониха, как се строят тези системи за наблюдение? Не стана ясно в крайна сметка: защо от българските данъкоплатци, от превозвачите, от всеки един от нас трябва да отиват 7% за една частна фирма? Затова е против БСП. Защото БСП, когато се приемаше законът, искаше всички тези дебати, вземането на решенията по определянето на таксите, и за всяко едно важно решение в тази посока да участва Народното събрание, да участва Комисията по транспорт, но за пореден път Вие пак го направихте на тъмно, пак го направихте така, че да изкарате хората на улицата, пак го направихте така, че да отлагате старта на

очеваден пример как се източва държавната хазна, защото отново говорим тук за една огромна кражба. С определянето на този, който ще продава GPS тракери или карти, всичко ни напомня за едни талончета от Националната лотария, които ги спряхме само преди няколко седмици. Точно на това ни напомня. И българските граждани са тези, които ще бъдат потърпевши – тези, които ползват услугите, и тези, които ще трябва да плащат директно на хазната тол таксите и GPS тракерите, и каквото друго се сетите, всякакви други машинки. Това стана ясно от тази дискусия. Господин премиерът не отговори на нито един от въпросите, които му бяха зададени тук от опозицията. Тук слушахме внимателно госпожа министърката, но също не стана ясно какво ще се случи оттук нататък, за чия сметка, какво ще се намали, как ще се намали, това ще се отрази ли на тол таксата в крайна сметка. Нищо от това не стана ясно. Стана ясно, че от 1 март

Благодаря Ви, господин Председател. Госпожо Министър, уважаеми колеги! Необходим беше този дебат в залата на Народното събрание, за да се чуе отношението на всяка политическа формация, свързано с тол системата. Госпожо Министър, аз съм убеден, че няма политическа сила в Народното събрание, която да не е Преди малко чухме благодарности от господин Ненков за това как всички сме Ви дали не шанс, защото, ако говорим за шанс, то значи е в рамките на друга игра – дадохме Ви доверие, подготвихме Ви с всички законодателни но по едно стечение на обстоятелствата Вие загубихте доверието на основните си партньори, с които трябваше да работите най-близко, за да може да бъде въведена тази тол система. Защо казвам това? Защото, когато приехме Закона, ние Ви казахме, че 2019 г., януари месец няма как да въведете тол системата, след това отложихте за юли месец. Тогава обяснихме и на господин Нанков, и на Вас, че тази система може да бъде въведена само ако има един експериментален период, изпитателен период, през който да мине цялостната система, за да може Вие да работите с Вашите партньори, имам предвид партньорите Ви: превозвачите, Вашите подчинени от Агенцията по пътна инфраструктура, разбира се, и Вашето Министерство – онези институции, които са ангажирани с цялостната система. Вие не можахте да въведете онзи диалог и да възстановите онова доверие нито в превозвачите, нито в Агенцията „Пътна инфраструктура“, за да може днес премиерът, без да се притеснява, да дойде тук и да каже: „Уважаеми колеги, ние от пръв път случихме, от пръв път направихме всичко онова, което пишеше по законите, от пръв път Министерството в Министерския съвет, когато взимаше решение за въвеждане на системата, създаде онзи ред и правила, чрез които ще направи така, че всички ще бъдат удовлетворени със средствата, които ще бъдат събрани от тол системата“. Първоначално сумата беше някъде около близо един милиард, после стигнахте до 600 милиона, сега в момента ще въведете именно този експериментален период, чрез който в рамките на три месеца Вие ще оставите страната пак без средства, защото по Ваши изчисления те ще бъдат някъде около триста и няколко милиона. Все пак е някакво начало! И още веднъж казвам: ние сме за тол системата, но сме против метода, против всичко онова, което направихте дотук, за да се случи един ден господин Терзиев да излезе и да каже, че министър Аврамова беше информирана за недоразуменията, които са свързани с пътищата, свързани са с общините, именно онези пътища, които са второкласни и преминаващи през общинските територии. „Движението за права и свободи“ Ви казахме за тези пътища, които преминават второкласните, отделете средства от таксите! Обяснихте ни, че не може тогава, защото би трябвало Министерството на финансите да отделят тези средства. Вие говорите ли с министъра на финансите в Министерския съвет? Да не би министърът на финансите да е някъде в друга държава? Сега, когато вече оставихте министър-председателя в невъзможност да вземе сутрин рано и да Ви обижда, и наложихте на госпожа Фандъкова да приеме да плаща вместо 8 милиона 500 хиляди, за да поддържа 150 км общински пътища, Ви казахме: ще създадете недоверие и в другите общини. Питам Ви: какво ще прави община Цар Калоян, откъдето минава второкласна пътна инфраструктура? Кой ще поддържа, откъде ще са средствата? Кой ще поддържа… Приключваме ли? Да. Колеги, тъй като времето ми приключи, само с едно изречение. Господин Ненков, аз няма как да Ви благодаря за това недоверие и този хаос, който създадохте, свързано с тол системата. Пожелавам Ви успех! Ние сме готови да помогнем колкото можем. Всяка политическа формация са готови да възстановят доверието в тол системата, защото знаем, че за пътищата, за поддръжката на инфраструктурата на България са необходими средства и тези преминаващи средства чужди, които преминават през България, трябва да си платят за онова, което нарушават, без, разбира се, преференциите, които искат някои политически формации. Благодаря. От името на парламентарната група „Обединени патриоти“ – имате думата, уважаеми господин Веселинов. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Министър! Преди всичко, позитивно е, че до момента чух, че всички политически сили са за тол системата. Негативното е, че част от тях никога не са я подкрепяли на дело. Никога не са давали някакво конструктивно предложение, единствено са търсели поводи да създават недоверие в тази система и съответно да критикуват на общо основание или са търсили оправдание за неподкрепата си. Във всеки случай, явно, това ще е играта в този мандат. Няма да има конструктивизъм, няма да има обединение по определени теми и с това ще трябва да се съобразяваме. Факт е обаче, че тол системата е нещо наистина голямо, важно и променящо като цяло страната в позитивна посока. Тя има своите проблеми, в малко страни, между другото, тол системата е тръгнала за един ден, с магическа пръчка и всички са били доволни. Поне аз не зная такива страни. Като по-сериозна трансформация тя си има своите рискове. Дали правителството трябваше да държи посоката, която беше приело преди няколко месеца, или, както постъпи всъщност – ревизира и драстично промени обхвата и начина на таксуване, е въпрос в миналото и аз няма да го коментирам. Факт е, че в момента единственото, което буни духовете, са определени неудачи и те не са свързани конкретно с държавната администрация, а са свързани с доставчиците на тол устройствата. Аз лично споделям притеснението на транспортните фирми за второто плащане на тези устройства и за това, че се предлагат договори, които на практика ще монополизират пазара. Сигурен съм, че държавните институции – или поне се надявам, ще реагират на тази тревога и ще изправят тези дефекти на системата. Ако трябва, в края на краищата ще сезираме и Комисията за защита на конкуренцията, защото е нужно пазарът да бъде прозрачен, да бъде гъвкав, съответно да е достъпен и за хората, и за превозвачите – да осигуряваме добра услуга. Това, което обаче искам да кажа отговорно, е, че България разполага с една изключително добра система. Комисията по регионална политика, която имам честта да ръководя, ходихме и на място, гледахме системата, експериментирахме я в реално време, видяхме какво може. Не съм бил в тол управления на други страни, но това, което видяхме в тол управлението, действително беше впечатляващо и според мен – не говорим тук за някакъв кредит на доверие, до голяма степен това доверие е оправдано. Говорим за това, че между изпълнителната власт и между засегнатите страни трябва да има по-добра комуникация. Пожелавайки тази по-добра комуникация наистина да се случи и продължавайки да твърдя, че българският транспортен бранш трябва да получи своята подкрепа, за разлика от това, което ДПС искат, ние продължаваме да подкрепяме тол системата и смятаме, че тя трябва да влезе в този реално експериментален период и да излезе от него с една устойчивост, която да гарантира наистина важните за развитието на цели региони в страната пътища, какъвто е пътят от Видин към София, каквато е магистралата от Русе до Велико Търново, и ред други, които имат нужда от финансиране и това финансиране може да стане само през тол-а. Излишният шум може би е полезен за опозицията, но е вреден за държавата и в това отношение аз предлагам да бъдем малко по-тихи, по-конструктивни, да не крием дефектите, където ги има, но във всеки случай да не се опитваме да превръщаме това в някакъв вид шоу, от което да се търси само политическа полза. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Веселинов. Парламентарната група на ВОЛЯ? Няма. Независими? Няма. С това завършихме изразяването на отношение. Уважаема госпожо Министър,

Имате думата да представите Доклада на Комисията по здравеопазването,

внесен от Министерския съвет на 8 януари 2020 г. На заседанието присъстваха: заместник-министърът на здравеопазването госпожа Жени Начева, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ господин Росен Иванов, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Жени Начева, която информира народните представители, че с предлаганите нормативни промени се цели изпълнение на ангажиментите, възложени с Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, които са свързани с намаляване на административната тежест за стопанските субекти. Госпожа Начева поясни, че се предлагат промени в режима на издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност и регистрационния режим на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, като отпада изискването за заявителите да предоставят лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение. Предвижда се това обстоятелство да се удостоверява служебно от регионалните здравни инспекции. Със Законопроекта се предвижда и служебна размяна на документи в процедурата по преценка за недостатъчност по чл. 81 от Закона за лечебните заведения във връзка със сключването на договори на лечебните заведения с Националната здравноосигурителна каса. Създава се нормативна уредба по отношение на реда, по който лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и медицинските и денталните факултети към висшите училища, регистрирани по реда на чл. 2а от ЗЛЗ, ще уведомяват за настъпили промени в тяхната регистрация, както и документите, които следва да се представят в тази процедура. Изричното посочване, че следва да се представят само документите, свързани с промяната, цели намаляване на административната тежест за заявителите. В режима по регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите се отразяват и приетите промени в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, като се предвижда служебно изискване и на удостоверение за членство на зъботехниците в Българската асоциация на зъботехниците. Регламентира се извършването на оценка на необходимостта от създаване на нови комплексни онкологични центрове, както и оценка за необходимостта от извършване на нови медицински дейности от комплексните онкологични центрове, като това е предвидено в момента по отношение на лечебните заведения за болнична помощ. По този начин ще се създаде единен механизъм по отношение на създаването, съответно извършването на нови медицински дейности от лечебни заведения, осъществяващи по същество едни и същи медицински дейности – диагностично-лечебна дейност за хоспитализирани болни, и ще се гарантира, че изпълняваните дейности от всички лечебни заведения, които предоставят медицински услуги в обхвата на болничната медицинска помощ, са съобразени с потребностите на населението. Предвижда се при извършването на комплексната оценка по чл. 37а и 37б от Закона за лечебните заведения да бъдат използвани и специфични индикатори за предоставяните здравни услуги на определена територия, а именно данни за броя на лечебните заведения на територията на съответната област, осъществяващи болнична помощ по съответните медицински специалности; броя на разкритите в тях структури и легла, включително направените промени в броя на разкритите легла за съответната година; кадрова и материална обезпеченост, проведени леглодни, преминали болни и използваемост на леглата за текущата и предходната календарна година, както и данните за действащите договори на НЗОК за болнична помощ и за отчетената и заплатена болнична медицинска помощ по видове и лечебни заведения на територията на областта за текущата и предходната календарна година. С цел улесняване на административната процедура е регламентиран и служебен обмен на информация, както и конкретни срокове за предоставянето ѝ. По този начин ще се гарантира пълнота на изготвената комплексна оценка, като се отчита капацитетът на съществуващите лечебните заведения, както и реалното потребление на медицинска помощ. Със Законопроекта се допълват правомощията на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, като изрично се посочва, че при извършването на проверки за спазването на утвърдените стандарти за финансова дейност от държавните и общинските лечебни заведения Агенцията ще проверява и съответствието на тези стандарти с вътрешните правила относно трудовите възнаграждения на персонала в лечебните заведения. Целта е да се осъществява контрол върху начина на формиране на работните заплати в държавните и общинските лечебни заведения и съответствието му с утвърдените финансови стандарти. Предлага се регламентирането на нов вид лечебно заведение като организационно обособена структура, в която лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки осъществяват самостоятелно или по назначение от лекар здравни грижи, манипулации и дейности, свързани с промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите. С предложението се дава възможност здравните грижи, които не са включени самостоятелно в обхвата на задължителното здравно осигуряване, да се предоставят самостоятелно по желание на пациента срещу заплащане или чрез механизмите на доброволното здравно осигуряване. По този начин се създава възможност за пациентите да изберат самостоятелното ползване на здравни грижи в случаите, когато им е необходимо само тяхното предоставяне и същите са вече назначени от лекар, но не е необходимо да се извършват от такъв специалист. Към настоящия момент невъзможността за предоставяне на самостоятелни здравни грижи от специалисти по здравни грижи в много случаи налага хоспитализиране на пациентите и съответно изразходването на по-голям обществен или личен ресурс. Според госпожа Начева регламентирането на новия вид лечебно заведение създава и нормативна възможност за пълноценно упражняване на придобитата от лекарските асистенти, медицинските сестри и акушерките медицинска професия. Създавайки и организирайки лечебно заведение, тези медицински специалисти ще могат да извършват самостоятелно и съобразно с професионалната си квалификация дейностите, посочени в Наредбата по чл. 7, ал. 1 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Тя допълни, че към настоящия момент не съществува възможност за лекарските асистенти, медицинските сестри или акушерките да организират и да създават лечебно заведение, в което да осъществяват самостоятелно медицински и здравни грижи. В действащото законодателство единствено е предвидена възможността лица с тази квалификация да осъществяват самостоятелно здравни грижи като звено в медицински, медико-дентален и диагностично-консултативен център, което обуславя организационна и административна зависимост при предоставянето на такъв тип грижа. Недостатъчната ефективност на този начин на организиране на предоставянето на тези услуги се доказва и от факта, че към момента в страната има разкрито само едно такова звено. Предвижда се изискванията към устройството и дейността на този вид лечебни заведения да се регламентират с Наредбата по чл. 39, ал. 4 от Закона за лечебните заведения. Прецизира се и разпоредбата, която урежда дейностите по клинично обучение и следдипломно обучение, които могат да извършват лечебните заведения след одобряване от министъра на здравеопазването, като с предложената редакция в техния обхват се включва и обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазване от лица с висше немедицинско образование. Предложението е в съответствие с правомощието на министъра на здравеопазването да планира, координира и контролира дейностите по провеждане на следдипломно обучение за придобиване на специалност от медицинските специалисти, както и на немедицинските специалисти с немедицинско образование, работещи в националната система за здравеопазване съгласно чл. 179, ал. 1 от Закона за здравето. Предлагат се и промени, с които се създава механизъм за спомагане стабилизирането на общинско лечебно заведение за извънболнична помощ, когато то е единствено на територията на населеното място, чрез предоставяне на целеви субсидии от съответната община за текущ ремонт на дълготрайни материални активи.

Предвижда се с решение на Министерския съвет да се определя държавно лечебно заведение, което да оказва медицинска помощ и медицинско осигуряване при пътувания в страната и в чужбина на лицата по чл. 20, ал. 1, 3 и 4 от Закона за Националната служба за охрана (президент, вицепрезидент, председател на Народното събрание, министър-председател и главен прокурор), медицинско осигуряване на чуждестранни делегации при посещения в страната, както и медицинското осигуряване на пленарните заседания на Народното събрание. Предлага се тези дейности да се извършват от държавно лечебно заведение, определено от Министерския съвет, тъй като посочените лица са обект на охрана от което е елемент от дейността по защитата на националната сигурност, насочена към осигуряване безопасността на тези лица. В Допълнителните разпоредби се създава легална дефиниция на понятието „територия на лечебното заведение“, във връзка с прилагането на чл. 9, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, съгласно която на територията на държавно или общински лечебно заведение за болнична помощ може да осъществява дейност друго лечебно заведение за болнична помощ само при условие, че клиниките, отделенията и лабораториите в двете лечебни заведения извършват различни медицински дейности. По този начин се създава яснота и ще се избегне противоречиво прилагане на Разпоредбата. С Преходните и заключителни разпоредби се предлагат допълнения в Закона за здравното осигуряване във връзка с провеждания в последните месеци обществен дебат относно необходимостта от въвеждане на правила за структурата на разходите за персонал на изпълнителите на медицинска помощ. Измененията и допълненията в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки се предлагат с цел увеличаване броя на донорите, въвеждане на иновативен метод за преодоляване на репродуктивни проблеми чрез трансплантация на матка,

на донорството да могат да изразяват и други роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително при родство, възникнало въз основа на осиновяване, но не по-рано от три години от осиновяването. Предвижда се разрешаване на кръстосаното донорство в България. Това е донорство на принципа на реципрочност – при наличие на двама реципиенти и съответно двама донори (техни роднини), които желаят да им дарят орган, но са биологично несъвместими, да се допусне трансплантация на тези двама нуждаещи се пациенти чрез размяна на донорите (не роднини), ако те са съвместими със съответните реципиенти. В съответствие с Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за намаляване режимите на административната тежест се предлагат промени, свързани с разрешаване на внос и износ на органи, тъкани и клетки и на репродуктивни клетки, като това се регламентира на законово ниво, а не както към момента – на ниво подзаконов нормативен акт. С измененията в Закона за приватизация и следприватизационен контрол се предвижда средствата от продажба на обособени части от лечебни заведения с държавно или общинско участие, независимо от размера на това участие, да могат да се използват както за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, така и за погасяване на задължения към кредиторите. постига кореспонденция между разпоредбите на чл. 10а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 105 от Закона за лечебните заведения. Предлагат се промени и в преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., с които се дава възможност на всички лечебни заведения, прилагащи медицински стандарти, да приведат структурата и дейността си в съответствие с тях в шестмесечен срок от утвърждаването на наредбата по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, като отпада регламентираният краен срок за това – 31 декември 2019 г. С оглед специфичния предмет и широкия обхват на дейностите, които регламентират правилата за добра медицинска практика, правилата за добра фармацевтична практика и правилата за добра медицинска практика по здравни грижи, се предлага удължаване на срока за изготвянето им от съответните съсловни организации до 31 август 2020 г. Становището на Българския лекарски съюз беше представено от професор доктор Николай Габровски, който изрази принципна подкрепа за предлагания законопроект. Той подчерта, че следва да се направи много сериозен и задълбочен анализ и да бъдат изработени точни и ясни правила и критерии за обхвата на дейностите, които ще може да се извършват самостоятелно самостоятелно от лекарските асистенти, медицинските сестри и акушерките. По отношение измененията в чл. 10а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол се предлага да бъде обсъдена възможността за приоритетно предоставяне правото на участие на лекари и/или медицински специалисти в последващата приватизация на обособени части от лечебните заведения. В заключение, професор Габровски подчерта, че удължаването на сроковете за приемането на правилата за добра медицинска практика от съответните съсловни организации и за привеждането дейността на лечебните заведения в съответствие с утвърдените медицински стандарти е навременно и необходимо. Председателят на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи госпожа Милка Василева информира народните представители, че за съсловната организация е изключително важно регламентирането на нов вид лечебно заведение като организационно обособена структура, в която лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки да могат да оказват самостоятелно или по лекарско назначение здравни грижи на българските граждани. Тя подчерта, че трябва да бъде регламентирано и адекватно финансиране на този вид лечебни заведения, тъй като в противен случай няма да бъдат постигнати целите за осигуряване на търсените от населението здравни грижи. В заключение, госпожа Василева изрази готовност между първо и второ гласуване на Законопроекта да предостави на Комисията по здравеопазването конкретни предложения по някои от текстовете на предложените разпоредби. Представителите на Българския зъболекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз, Българската асоциация на зъботехниците и на Българската асоциация на помощник-фармацевтите изразиха принципна подкрепа за предлаганите нормативни промени, като уточниха, че конкретните предложения по отделните текстове на разпоредбите се съдържат в писмените им становища. В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването отправиха конкретни въпроси във връзка с дейностите, които самостоятелно ще се извършват от лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки в индивидуалните и групови практики по здравни грижи и причините, поради които такава правна възможност не се създава и за рехабилитаторите. Обърнато бе внимание на факта, че част от предложените изменения и допълнения на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки будят сериозно притеснение и следва да бъдат поставени на широко обществено обсъждане, включително и с водещите медицински специалисти в тази област. Някои от народните представители остро възразиха срещу подхода, с който се извършват съществени промени в основни закони, уреждащи структурата и функционирането на системата на здравеопазването, с Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта. Беше изразено притеснение, че в последните години се затвърждава порочната практика с Преходните и заключителните разпоредби да се предлагат изменения и допълнения в редица закони, като по този начин се отнема възможността участниците в системата на здравеопазването да изразят своето мнение и становище. Народните представители се обединиха около становището, че за да бъдат постигнати целите, заложени в мотивите на Законопроекта, при второ гласуване следва да се преразгледат и прецизират текстовете на някои от предложените разпоредби. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ 11, без „против“, „въздържал се“ 5, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-3, внесен от Министерския съвет на 8 януари 2020 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Дариткова.

Основната цел на предложените законови промени е да се изпълнят ангажиментите, възложени с Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, като се предлага изпълнението на мерки, изискващи промени в Закона за лечебните заведения, Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и Закона за трансплантация на органи, тъкани цел административна икономия и поради констатирана необходимост със Законопроекта се предлагат и други законови промени, включително в Закона за приватизация и следприватизационен контрол и в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на Националната Допълват се правомощията на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, като изрично се посочва, че при извършването на проверки за спазването на утвърдените стандарти за финансова дейност от държавните и общинските лечебни заведения Агенцията ще проверява и съответствието с тези стандарти на вътрешните правила относно трудовите възнаграждения на персонала в лечебните заведения. Целта е да се осъществява контрол върху начина на формиране на работните заплати в държавните и общинските лечебни заведения и съответствието му с утвърдените финансови стандарти. Предлага се регламентирането на нов вид лечебно заведение като организационно обособена структура, в която лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки осъществяват самостоятелно или по назначение от лекар здравни грижи, манипулации и дейности, свързани с промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите. С предложението се дава възможност здравните грижи, които не се включени самостоятелно в обхвата на задължителното здравно осигуряване, да се предоставят самостоятелно по желание на пациента срещу заплащане или чрез механизмите на доброволното здравно осигуряване. Уредбата относно вноса и износа на органи, тъкани и клетки включва изисквания на Директива 2012/25/ЕС на Комисията от 9 октомври 2012 г. за установяване на информационните процедури за обмен между държавите членки на човешки органи, предназначени за трансплантация (ОВ, L 275, на Комисията от 8 април 2015 г. за прилагане на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки (ОВ, L 93, 09/04/2015). Към настоящия момент директивите са въведени в българското законодателство чрез подзаконови нормативни актове. Поради регламентирането на съответните въпроси – предмет на директивите, на ниво закон е изготвена таблица за съответствие с европейското право, от която е видно, че е извършен анализ и разпоредбите на директивите се транспонират в пълнота в приложения законопроект. С оглед специфичния предмет и широкия обхват на дейностите, които регламентират правилата за добра медицинска практика, правилата за добра фармацевтична практика и правилата за добра медицинска практика по здравни грижи, се създава възможност за изготвянето им от съответните съсловни организации в един по-продължителен период от време, а именно до края на август 2020 г. В резултат на проведеното след дискусията гласуване,

внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 20 февруари 2020 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-3, внесен от Министерския съвет на 8 януари 2020 г. От името на вносителя Законопроектът бе представен от госпожа Жени Начева – заместник-министър на здравеопазването, която постави акцент върху промените, свързани с правомощията на общините по отношение на общинските лечебни заведения. С предложените промени се осигурява механизъм, с който да се подпомогне за стабилизирането на общинско за извънболнична помощ, когато то е единствено на територията на населеното място, чрез създаване на възможност за предоставяне на целеви субсидии от съответната община за текущ ремонт на дълготрайни материални активи. Предлагат се и промени, с които се въвежда възможност за субсидиране на държавни и общински комплексни онкологични центрове от бюджета на Министерството на здравеопазването за медицинска експертиза, експертиза, осъществявана от ТЕЛК, както това е предвидено за болници и центрове за психично здраве. Предлага се и дефиниция на понятието „територия на лечебното заведение“ във връзка с прилагането на чл. 9, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, съгласно която на територията която на територията на държавно или общинско лечебно заведение за болнична помощ може да осъществява дейност друго лечебно заведение за болнична помощ само, при условие че клиниките, отделенията и лабораториите в двете лечебни заведения за болнична помощ извършват различни медицински дейности. С предложението се цели да се създаде яснота и да не се допуска противоречиво прилагане на разпоредбата. В резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 12 гласа „за“, без гласове „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-3, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Димитров. С Доклада на Комисията за наблюдение на приходните

Господин Председател, дами и господа народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-3, внесен от Министерския съвет На свое редовно заседание, проведено на 20 февруари 2019г., Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-3, внесен от Министерския съвет на 8 януари 2020 г. На заседанието присъства госпожа Жени Начева – заместник-министър на здравеопазването, която представи Законопроекта и мотивите към него. Тя запозна народните представители с предлаганите промени, които целят изпълнение на ангажиментите, възложени с Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, свързани с намаляване на административната тежест на стопанските субекти. Предлагат се промени в режима по издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност и регистрационния режим на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, като отпада изискването за заявителите да предоставят лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение. Предвидено е това обстоятелство да се удостоверява служебно от регионалните здравни инспекции. Предвижда се създаване на изрична и ясна нормативна уредба по отношение на реда, по който лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите, медицинските и денталните факултети към висшите училища, регистрирани по реда на чл. 2а, ще уведомяват за настъпилите промени в тяхната регистрация, както и документите, които следва да се представят в тази процедура. Предлага се да се регламентира извършването на оценка на необходимостта от създаване на нови комплексни онкологични центрове, както и оценка за необходимостта от извършване на нови медицински дейности от комплексните онкологични центрове, както това е предвидено в момента по отношение на лечебните заведения за болнична помощ. Регламентира се и нов вид лечебно заведение като организационно организационно обособена структура, в която лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки осъществяват самостоятелно или по назначение от лекар здравни грижи, манипулации и дейности, свързани с превенция и профилактика на болестите. С предложението се дава възможност здравните грижи, които не са включени самостоятелно в обхвата на задължителното здравно осигуряване, да се предоставят самостоятелно по желание на пациента срещу заплащане или чрез механизмите на доброволното здравно осигуряване. Регламентирането на новия вид лечебно заведение създава и нормативна възможност за пълноценно пълноценно упражняване на придобитата от лекарските асистенти, медицинските сестри и акушерките медицинска професия. Очакваните резултати се изразяват разширяване на достъпа до здравни грижи на пациентите, както и привличане на млади хора към тези професии, тъй като тенденциите показват намаляване на кандидатите за обучение по тези специалности. Прецизира се и разпоредбата, която урежда дейностите по клинично обучение и следдипломно обучение, които могат да извършват лечебните заведения след одобряване от министъра на здравеопазването, като с предложената редакция в техния обхват се включва и обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазване от лица с висше немедицинско образование. Предлага се Министерският съвет да определи е решение държавно лечебно заведение, което да оказва медицинска помощ и медицинско осигуряване при пътувания в страната и в чужбина на лицата по чл. 20, ал. 1, 3 и 4 от Закона за Националната служба за охрана. Предлага се промяна в Закона за здравното осигуряване във връзка с провеждания последните месеци обществен дебат относно необходимостта от въвеждане на правила за структурата на разходите за персонал на изпълнителите на медицинска помощ. Промените в Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането са свързани единствено с изпълнение на мярка от Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки се предлагат промени в три насоки: за увеличаване на броя на донорите, за въвеждане на иновативен метод за преодоляване на репродуктивни проблеми чрез трансплантация изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г., и други мерки, свързани с намаляване на административната тежест. След обсъждането и проведеното гласуване – с 8 гласа 2 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се“, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-3, внесен от Министерския съвет на 8 януари Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов. Уважаеми народни представители, прекъсваме работа за 30 минути.